Nastavljamo sjednicu. - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru, hitni postupak, prvo Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Izvješća ste primili na sjednici. Ministar uprave Davorin Mlakar će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite ministre. **Mlakar, Davorin** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru mogu tako reći je tehnički zakon koji ima za cilj izjednačiti uvjete za stjecanje mirovine saborskih zastupnika i saborskih zastupnica. Dakle, on je razrada onog općeg principa utvrđenog u mirovinskom zakonu na koji način se godinama života stječu uvjeti za starosnu mirovinu što znači da će se od 2012. godine uvjeti postrožavati po tri mjeseca, da bi se do 2030. godine izjednačili uvjeti kako je to propisano općim Mirovinskim zakonom da zakonom da stječu pravo na mirovinu sa 60 godina života, to je temelj za usklađivanje sa općim mirovinskim principom. To je razrađeno i člankom 3. Izmjena i dopuna Zakona gdje je je na temelju odluke Ustavnog suda bilo uređeno da se uvjeti dobi za starosnu mirovinu moraju izjednačiti i za žene i za muškarce. Prema tome, prijedlog je bio da se isti princip koji vrijedi u općem mirovinskom sustavu primijeni i na mirovine saborskih zastupnika. Jedinstveni uvjeti bi bili 60 godina života i 25 godina mirovinskog staža za ostvarivanje prava na zastupničku mirovinu s tim da se uvjet starosti od 55 godina života od 2012. godine povećava kao što sam rekao po tri mjeseca svake godine da bi se izjednačili sa uvjetima koji se odnose na zastupnike u Hrvatskom saboru. S obzirom da je ranijim zakonom kojim smo intervenirali u prava i dužnosti zastupnika u Hrvatskom saboru bilo predloženo da taj Zakon stupi na snagu danom konstituiranja novog saziva nakon idućih izbora prijedlog je i u ovom zakonu da to bude datum kojim će stupiti na snagu ove izmjene i dopune. Hvala lijepo. Hvala. Odbori za zakonodavstvo? Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav? Ne. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Emil Tomljanović. iZvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi gospodine ministre, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Na samom početku ću kazati da Klub zastupnika HDZ-a podupire izmjene i dopune Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru. Dakle, i ovaj propis koji je pred nama, po našim mišljenjima ima dvije glavne karakteristike, a koje su zapravo tendencija dosadašnjih izmjena i dopuna ovog Zakona, dakle pooštravanje uvjeta za ostvarivanje prava na ovakav vid ispunjavanje svih onih kumulativnih uvjeta koji su potrebni da bi se ostvarilo pravo na kako mi to kažemo zastupničku mirovinu i druga karakteristika upravo ovog prijedloga zakona je zapravo izjednačavanje statusa i muškaraca i žena dakle propisivanje jedinstvenih uvjeta što se tiče dobi a i ostalih uvjeta da bi se moglo ostvariti to pravo. Dakle, predloženim uvjeti koji moraju kumulativno biti ispunjeni da bi se ostvarilo uvjete na mirovinu jest naravno uvjet obnašanja zastupničkog mandata od najmanje 4 godine, odnosno puni zastupnički mandat u jednom sazivu Hrvatskoga sabora. Nadalje, mirovanje po dosadašnjim a te su odredbe ostale na snazi dalje, mirovanje zastupničkog mandata ne uračunava se na trajanje mandata kod utvrđivanja uvjeta za zastupničku mirovinu i ono što je potrebno za naglasiti dakle dakle odredili bi se jedinstveni uvjeti od 60 godina života i 25 godina mirovinskog staža za ostvarivanje prava na zastupničku mirovinu dakle zastupnicima, i žene bi se uz uvjet starosti od 55 godina života od 2012 godine povećavao po tri mjeseca svake godine do izjednačavanja s istim uvjetom za zastupnike muškarce. Ono što je jako bitno naglasiti kada govorimo o ovim izmjenama i dopunama ili onim koje su bile prije kada se mijenjao ili nadopunjavao ovaj Često se ovaj propis promatra kao da se on odnosi samo na zastupnike u Hrvatskom saboru. Mislim da se na temelju ovog Zakona ostvaruju prava iz mirovinskog osiguranja po povoljnijim uvjetima i još za bivše članove Vlade Republike Hrvatske, zatim suce Ustavnog suda Republike Hrvatske i za glavnog državnog revizora i da sve one izmjene i dopune koje su bile do sada su išle za pooštravanje ili kumulativno ispunjenih uvjeta da bi se ostvarilo pravo na ovu vrstu mirovine. Dakle, uistinu je potrebno tri uvjeta moraju biti ispunjena. Prvi se odnosi na godine starosti, drugi se odnosi na staž osiguranja koji iznosi 25 godina i naravno da su se postrožili uvjeti koji se odnose na trajanje zastupničkog mandata tako da je to najmanje jedan zastupnički mandat odnosno četiri godine da je netko obnašao dužnost zastupnika u Hrvatskom saboru. Shodno svemu kazanom i s obzirom da je bila spomenula u uvodnom obrazloženju odluka Ustavnog suda. Dakle, odluka Ustavnog suda koju je zapravo u izvjesnom smislu i uvjetovao ovu izmjenu i dopunu zakona. Dakle, da se moraju izjednačiti naravno u prijelaznom vremenskom razdoblju uvjeti za muškarce i žene. Treba predložiti predmetne izmjene, jer se upravo u članku 2. predloženih izmjena i dopuna to i čini i usklađuje se kako se to učinilo i na taj način su postale i, dakle na jednak način se razriješio taj sustav usklađivanja sa propisima o mirovinskom osiguranju kada govorimo o ovoj situaciji o saborskim zastupnicama. Dakle, Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice u potpunosti podupire ovaj prijedlog zakona. Hvala Hvala. Klub zastupnika HSS-a, gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjednice Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici, gospodine ministre, državni tajniče. Ove izmjene i dopune Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru u Hrvatskom saboru logična su posljedica odluke Ustavnog suda o izjednačavanju dobi za odlazak u mirovinu za muškarce i žene. Ona je obvezujuća, te je prema tome prenesena u zakonske propise. Koliko god neki smatrali da je dvojbeno i je li time uopće postignuta pravda, odnosno da li se doista ispravlja diskriminacija prema spolu budući da znamo da žene i dalje u našem društvu i obiteljima kako to narod kaže drže tri ćoška kuće. Danas tako raspravljamo o zakonskim izmjenama koje je potakla upravo spomenuta odluka. Njima se izjednačava dob odlaska u mirovinu zastupnica i zastupnika. Zastupničke mirovine kao i rad zastupnika u Hrvatskom saboru kao što znamo često su predmet kritika medija i javnosti što govori o tome da do sad nismo na pravi način uspjeli pokazati i dokazati koliko radimo. U javnosti se često pokušava prikazati da su svi političari isti i da su svi zastupnici isti, a tome nije tako. No, općenito negativan odnos prema politici mogao bi od za čovjekov život važne političke djelatnosti udaljiti sposobne i perspektivne ljude. Nisu dovoljni samo lijepo sročeni programi. Važna je i vjerodostojnost osobe koja stoji iza tog programa. Bilo bi stoga za nas kao narod da postanemo spremni napraviti iskorak i postavimo moralne kriterije prihvatljivog političara. Razlog tome je što su političari ljudi koji nas predstavljaju, zastupaju i odlučuju o našim životima. Itekako bi stoga trebali biti zainteresirani koga to biramo, no naši birači još uvijek nemaju izgrađen poželjan lik političara i često vole reći ma svi su oni isti. A politika nije stvar samo političara. Politika je stvar svih građana. Stoga kod donošenja ocjene o političarima i politici trebamo prije svega krenuti od sebe. Očekujemo da naš kolega bude na svom radnom mjestu. Mi kasnimo na posao. Očekujemo da nam država osigura blagostanje, a ne plaćamo joj porez. Očekujemo da nam supružnik bude vjeran, a mi s druge strane baš se i ne ponašamo tako. I baš takvi mi biramo političare slične sebi, a očekujemo da nam bude bolje. Da bi se u politici nagrađivalo i poticalo dobro, a zlo kažnjavalo i sprječavalo potrebno je odgovarajuće obrazovanje i zrelost građanki i građana kako bi se demagoge i slične opasne osobe pravodobno prozrelo i spriječilo. Da bi o tome bili uspješni svi građani moraju aktivno sudjelovati u izvršavanju svojih građanskih dužnosti od izlaska na birališta do aktivnog uključivanja u politiku. Upravo u opisanim okolnostima kad se o politici i političarima misli i govori sve najgore nezahvalno je govoriti o pravima koja zastupnici imaju bez obzira što se evo i ovim zakonom i prijašnjim zakonima ona smanjuju. Naime, Zakonom o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru utvrđena su prava iz mirovinskog osiguranja zastupnika u Hrvatskom saboru tako što pravo na starosnu mirovinu mogu ostvariti prije ispunjenja uvjeta prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, te uz određivanje povoljnije mirovine. Tako zastupnici starosnu mirovinu mogu ostvariti nakon navršenog staža od 20 godina, te sa navršenih 50 godina za žene i 55 godina za muškarce, dok zastupnici koji su tu dužnost obnašali tri puta uzastopce starosnu mirovinu mogu ostvariti sa navršenih 15 godina mirovinskog staža. Zastupnici mogu ostvariti pravo na zastupničku mirovinu pod uvjetom da su u Hrvatskom saboru obnašali dužnost zastupnika dulje od polovice vremena trajanja zastupničkog mandata u koje se vrijeme uračunava i ono u kojem je mandat mirovao zbog izbora ili imenovanja na drugu dužnost. Zakonom o smanjenju mirovina određenih prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru zastupničke mirovine su smanjene za 10%, a Zakonom o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju te su mirovine smanjene za dodatnih 10%. Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru je 2009. godine izmijenjen na način da su se promijenili uvjeti za ostvarivanje prava na zastupničku starosnu mirovinu tako da bi u buduće mirovinu mogli ostvariti zastupnici koji su tu dužnost obnašali najmanje 4 godine, odnosno puni mandat koji su navršili najmanje 25 godina mirovinskog staža, te ukoliko su muškarci navršili 60 odnosno 55 godina ako su žene. Zakon iz 2009. godine još nije stupio na snagu, tako da će se odnositi na zastupnike u sljedećem sazivu. Korisnika zastupničkih mirovina do sad je evidentirano 519 sa prosječnom mirovinom od 8654 kune i 3 lipe mjesečno. Kao što znamo posljedice globalne financijske gospodarske krize nisu zaobišle Hrvatsku, te i Vlada Republike Hrvatske i vladajuća većina sa ciljem daljnje stabilizacije i poticanja gospodarskog rasta donijela Program gospodarskog oporavka. Budući da je Programom gospodarskog oporavka Vlada predvidjela da se s ciljem uspostavljanja dugoročne održivosti sustava socijalnog osiguranja izvrši i revizija sustava mirovina stečenih pod posebnim uvjetima i njihovo smanjivanje, te priprema za postupno ukidanje pojedinih kategorija pristupilo se i izmjenama prava iz mirovinskog osiguranja koja se ostvaruju prema Zakonu o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru. Tako se ovim prijedlogom o kojem danas raspravljamo uređuje da uvjet za mirovinu bude obnašanje zastupničkog mandata od najmanje 4 godine, odnosno puni zastupnički mandat u jednom sazivu Hrvatskog sabora određuju se jedinstveni uvjeti od 60 godina života i 25 godina mirovinskog staža, s tim da bi se zastupnicama uvjet starosti starosti od 55 godina života od 2012. godine povećavao po tri mjeseca svake godine do izjednačavanja sa istim uvjetima za zastupnike. Međutim, zastupnik koji je zastupničku dužnost obnašao prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru, a nije ostvario pravo na zastupničku mirovinu ostvaruje pravo na zastupničku mirovinu prema propisima koji su važili u vrijeme kad je obnašao zastupničku dužnost bez obzira na vrijeme podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava na zastupničku mirovinu. Zastupnicama, ženama, bi se dosadašnji uvjet starosti od 50 godina života od 2012. godine uvećao za tri mjeseca svake godine, sve do izjednačavanja s tim uvjetom za zastupnike, koji su važili do stupanja na snagu ovog prijedloga zakona, što znači do 2031. godine. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržat će donošenje ovog zakonskog prijedloga. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče. Ministar je u obrazloženju ovog zakona rekao da je ovo tehnički zakon. Ako je ovo tehnički zakon, onda sam ja Ivo Sanader.

Jedan i drugi smo iza stupa očito. Ovo je zakon kojim se dio privilegija političke elite produžuje, ali s odgođenom primjenom. Ima garanciju na 4 godine. I prva primjena odredaba ovog zakona biti će negdje krajem 2016. godine. Ne prije. Interesantno je da donašamo sada po treći put zakone koji će se primjenjivati za 4 godine, otprilike. Podsjećam da je temeljem odluke Ustavnog suda, zbog tzv. robne jednakosti opći mirovinski zakon morao izjednačiti uvjete za odlazak u mirovinu za muške i ženske osiguranike. Ali je nevjerojatno da Ustavni sud prilikom razmatranja predstavke i donošenje te odluke se po službenoj dužnosti nije dosjetio da osim općeg mirovinskog zakona rodna rodna nejednakost s naslova stjecanja prava na mirovinu postoji i u tri druga zakona, a mogli su se toga sjetiti, i istom odlukom proglasiti, poništiti i odredbe Zakona o pravima i obavezama zastupnika, čime bi zadirali u onu odredbu Zakona o Vladi koja nema posebne propise. To je inače vrlo lukavo izvedeno, u Zakonu o Vladi piše da članovi Vlade mirovine ostvaruju po propisima koji vrijede za zastupnike. Ali bi se ta njihova odluka odnosila i na njih, jer u Zakonu o Ustavnom sudu također postoji odredba da sutkinje i suci Ustavnog suda mirovinu ostvaruju po propisima koji vrijede za saborske zastupnike. Dakle uvaženi ustavni suci i sutkinje jesu donijeli odluku o poništenju rodne nejednakosti u općem mirovinskom propisu, ali se nisu dosjetili da bi rodnu jednakost trebalo uvesti i u zakon prema kojem i oni i one ostvaruju pravo na mirovinu. Da li bi ovog prijedloga zakona iz Vlade bilo da nije i ovog dokumenta koji je poslan Ustavnom sudu 19. studenog prošle godine, a u kojem su hrvatski laburisti stranka rada tražili od Ustavnog suda da ocijeni ustavnost odredbi koja se sada mijenja? Vjerojatno ne bi. Jer da se i Vlada toga dosjetila, u paketu sa promjenom općeg mirovinskog zakona mogla je doći i sa ovim istu proceduru, isti dan rodnu jednakost uvrstiti u sve zakone koji reguliraju uvjete za stjecanje prava na mirovinu. Ali ne, najprije smo to za radnice, službenice, namještenice i sve ostale građanke napravili, da bi tek sada Vlada došla i sa ovakvim prijedlogom. Ovo je jedinstveni zakon još po nečemu. Ovaj zakon 1995., a svi novi i sve nove izmjene i dopune su samo sinovi i kćerke toga zakona iz 1995., Hrvatski sabor je tada usvojio ne na prijedlog Vlade, ne na prijedlog ni jednog kluba zastupnika, nego grupe zastupnika. Vjerojatno se radi o veoma rijetkoj situaciji, a tada je glavna rečenica obrazloženja bila da te '95. godine u Saboru ima određeni broj zastupnika i zastupnica koji za vrijeme jugoslavenskog totalitarnog sustava nisu mogli ostvariti radni staž, a time i pravo na mirovinu. Da li taj argumenat i danas vrijedi, 20 godina, 15 godina kasnije? Da li i danas u Vladi, Saboru i Ustavnom sudu imamo zastupnike i zastupnice koji nemaju dovoljno radnog staža da bi ostvarili mirovine po općim mirovinskim propisima? rekli. Ako je tada '95. to bilo društveno opravdano i potrebno, mislim da danas više nije. I dobro je da je Vlada dala ovaj prijedlog, jer će rasteretiti Ustavni sud, i siguran sam da nakon usvajanja ovih izmjena će Ustavni sud jako brzo nama poslati odluku da nema osnove za ocjenu ustavnosti jer je Sabor međuvremeno izvršio promjene. Lukavo odigrano. Svaka čast. Ali, ima još. Ima još. Ovaj zakon dakle se primjenjuje od prvog dana saziva novog saziva Sabora, što znači da će njegova primjena početi 2016. godine, i pazite sad utvrđuje prijelazno razdoblje za žene do 2030., kao da se radi o povećanju dobne granice na 65 godina. Jer ovo prijelazno razdoblje od 2030., u općem mirovinskom zakonu za žene je napravljeno zbog toga što se njihova dobna granica povećala na 65 godina života, a ovdje je 60 godina života. života. Zašto? Ako predlagateljice ovog prijedloga traže prijelazno razdoblje do 2030., onda bi bilo korektno da se i životna granica, životna dob poveća na 65 godina života. Ali ima još. Svi oni koji su od 1995. do danas, ali i za vrijeme ovoga saziva Sabora, ali i za vrijeme idućeg saziva Sabora, stekli pravo na ovu mirovinu po propisima koji su tada vrijedili, to će pravo moći aktivirati po starom zakonu. U obrazloženju i ocjeni stanja ne piše koliko je takvih kandidata, jer se kao nije moglo izračunati ili iz evidencije uzeti. Ako smo za društvo jednakosti, ako smo za društvo jednakih prava, sada postavljam pitanje zašto sad unosimo novu crtu nepravde da oni iz vremena prošlih i ovog sadašnjeg saziva mirovinska prava ostvaruju po starim propisima, tu mislim i na članice i članove Vlade, kao i na sutkinje i suce Ustavnog suda, ali za zastupnike, članove Vlade i sutkinje i suce Ustavnog suda u budućem sastavu donosimo nove i rigoroznije propise i činimo ih nejednakim. U vremenu kada istog dana 2 zastupnika, 2 člana Vlade u Mirovinskom zavodu podnose zahtjev za mirovinu vrijedit će 2 zakona. A obrazloženje je da se ovaj prijedlog zakona podnosi zbog programa gospodarskog oporavka je krajnje licemjeran jer će njegovi efekti biti tek 2018. godine, ne prije. Zato bi bilo uputno da ubuduće ovakve prijedloge zakona ne zovemo tehničkim ili gospodarskim oporavkom nego oni što doista jesu. Učiniti sve da za sebe kad smo na vlasti privilegije zadržimo, a da budemo eto dijelili sudbinu naroda, ali od novoga mandata, a ne od sada. Hvala vam lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Silvano Hrelja, izvolite. **Hrelja, Silvano (HSU)** Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Pred nama je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru i po mojoj skromnoj ocjeni radi se o vrlo ograničenim dosezima ovog zakona, radi se o čistoj kozmetici bez ulaska u suštinu stvari i bez volje da se uvaže vrlo utemeljeni zahtjevi građana RH da se povlastice zastupnika, povlastice političke elite smanje, odnosno ukinu. Dakle, ovo je prijedlog zakona koji tehnički rješava pitanje ravnopravnosti spolova, ali ja se nešto drugo pitam. U odnosu na opći propis o mirovinskom osiguranju pitam se, imam jednu ogromnu dilemu, da li su zastupnici u Hrvatskom saboru muškarci. Jer po općim propisima za sve muškarce vrijedi dob od 65 godina za odlazak u punu starosnu mirovinu, za zastupnike vrijedi 60 i sa tom činjenicom se usklađujemo. Dakle, ovdje su ipak neki lončići pobrkani. Naravno da pitanje prijelaznog razdoblja od 20 godina uopće nije primjereno ovom zakonu, a primjereno je izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju jer se radi o bitno drukčijim situacijama. Radi se, tamo se radi o ljudima koji imaju i 40 i više godina staža, ovdje se o tome ne radi. Naravno da je najteže u ovoj priči govoriti protiv sebe i najlakše je onoga koji govori proglasiti populistom. Međutim, vrijeme u kojem živimo i okruženje u kojem živimo nas tjera da drukčije razmišljamo o opravdanim zahtjevima naših građana da se povlaštene mirovine, da se prava po posebnim propisima ukinu. Naime, ovdje se govori samo o izjednačavanju po osnovi dobi za odlazak u starosnu mirovinu, odnosno prijevremenu starosnu mirovinu. Naravno da to, usvajanje ovog zakona neće zadovoljiti nijednog građanina koji je, ni građanku RH koja je nezadovoljna ovom razinom povlastice u RH. Mislim da je došlo vrijeme da poput naših susjeda Slovenaca razmislimo i da svi idemo u mirovinu po općim propisima, a da političke odluke donesemo u smislu da li ovaj naš posao vrijedi po godini staža ili po godini mandata određeni, odnosno po godini staža u Hrvatskom saboru ili po mandatu da li to vrijedi odgovarajući dodatak na mirovinu. Mi ta rješenja u mirovinskom sustavu imamo kod akademika. Dakle, oni idu u svoju mirovinu, mirovinu zarađenu po općim propisima, i ostvaruju dodatak na mirovinu s obzirom na svoj društveni status. Ja se zalažem da se dužnost saborskog zastupnika da nije samo povlastica nego da je to i konkretan posao i da postoje određene zasluge tog saborskog zastupnika i da se to treba treba valorizirati i po mandatu i po godinama i po radu u ovom Hrvatskom saboru. Ali, građani Hrvatske ne prihvaćaju činjenicu da zastupnik ima mirovinu nakon 2 godine i 1 dana boravka, odnosno obnašanja dužnosti u Hrvatskom saboru da ima mirovinu čija je razina jednaka kao da je bio vrhunski menadžer ili vrhunski direktor, vodio firmu od 5 tisuća ljudi punih 40 godina. Ta činjenica, tu činjenicu naši građani ne mogu prihvatiti i mislim da se mi moramo sa tom činjenicom složiti. Postoje varijante i načini na koje se ovaj problem može riješiti. Dakle, jednu sam spomenuo. Druga je varijanta moguća da se utvrdi mirovina za saborske zastupnike, ali da se ona primjenjuje razmjerno, dakle samo za godine boravka u Hrvatskom saboru. I to su sve rješenja koja navodim koja su puno podnošljivija, koja su prihvatljivija za hrvatske građane od ovog rješenja. Želim s vama podijeliti jednu informaciju, a to je događanje u našem susjedstvu. U susjednoj državi Sloveniji njihov originalni Zakon o poslanicima ili u članku 39. regulirao je mirovinu zastupnika nakon najmanje 23 godine radnog vijeka u usporedbi sa uobičajenih 40 bez definirane starosti, u praksi mirovina je bila moguća već sa 38 godina, sa 70 do 80% osnovice. 30. 6. 1994. Ustavni sud Slovenije presudio je o protuustavnosti privilegirane mirovine. Doduše objašnjenje ne odbacuje kompatibilnost ideja pravne ili socijalne države sa povlaštenom mirovinom zastupnika. No, povlaštenost dotadašnje zastupničke mirovine se smatrala prevelikom i neusklađenom sa uzrocima za taj privilegij. Primjerice navodi se kako logika povlaštene mirovine proizlazi iz specifičnosti obavljenog zaposlenja u odnosu na druge mogućnosti a u slučaju zastupnika pravo na mirovinu ostvaruje se činjenicom da je takav posao bio obavljan a ne sa trajanjem zaposlenja. to je temelj obrazloženja Ustavnog suda Slovenije po ovom pitanju i danas Slovenski zastupnici odlaze u mirovinu mirovinu po općim propisima. Dakle, oni se nakon odbacivanja od strane ustavnog suda, iako je ustavni sud dozvolio mogućnost vrednovanja zastupničke dužnosti i na drugi način nisu usudili predložiti novi Zakon o zastupnicima. Govorim o činjenicama, vrlo utemeljeno, mislim da Hrvatska živi u tom prostoru, Hrvatska je tu gdje je, da ne može biti dramatično različita od svojih susjeda jer mi smo takav narod koji voli gledati i uvijek misli da je trava u susjedovom dvorištu zelenija, prema tome mi moramo o toj činjenici voditi računa i moramo znati što o nama misle oni koji su nas izabrali. Kažem ponovno, podvlačim nisam ni u jednom trenutku rekao da se dužnost izabranih zastupnika ne treba valorizirati, da treba, ali sva prava bi trebala biti u dijelu jednaka sa svim običnim građanima jer bez obzira što smo izabrani na kraju smo obični građani, obični smrtnici, i da sigurno rezultat naših mirovinskih prava u konačnosti mora biti determiniran ukupnom uplatom doprinosa kroz godine. To je vrlo pošteno u odnosu na naše građane i na neki način korespondira, na neki način izražava ajmo reći socijalnu pravičnost odnosno na neki način oslikava želju da svi dijelimo jednaku sudbinu a ne da se izdvajamo u privilegirane političke političke elite. Dakle, toliko o tome, sigurno u nedostatku nekog boljeg rješenje ovo je mali pomak, iako kozmetički, nema razloga da se za ovo ne glasa ali to je vrlo

Hvala vam državni tajniče, kolegice i kolege. Ovaj dio u ime Kluba ću iskoristiti na jedan osvrt na jučerašnji jučerašnji Dnevnik 3. Naime, sada je pravo takmičenje, ja doista ovo što sam rekao osobno i mislim i smatram da nema razvoja demokracije dok god u velikim strankama su za privilegije ljudi raspoloženi čekati na klupi za rezervne igrače i besprijekorno slušati, dakle dizati ruke kako se dogovorimo, a ono što me iznenađuje da se povećava broj stranaka i strančica i stranaka koje su do jučer bile parlamentarne, a danas nisu više govorim o Hrvatsko socio-liberalnoj stranci koje sada odjednom su otkrili toplu vodu i govore o ukidanju zastupničkih mirovina a 20 godina sjede u ovom Hrvatskom saboru, imali su političku moć, to nikada nisu na primjeren način rekli. To je populizam, to je prodavanje magle i to je politički nekorektno. Reci svoje mišljenje i riješi kada možeš ali nemoj prodavati maglu. Dakle, ja doista ono što govorim i mislim i ako ikada budem u poziciji da ću o tome odlučivati onda ću sigurno u ime Hrvatske stranke umirovljenika to uraditi. U ime Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika mi ćemo ovo kao jedino rješenje koje nam je ponuđeno jer nema razloga da se to ne podrži ide u dobrom smjeru ali i dalje smatramo ove promjene nedostatnim. Hvala lijepo.

Hvala vam